sekretaru.Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, pre nego što pređemo na odlučivanje o tačkama dnevnog reda, potrebno je da utvrdimo kvorum.Saglasno članu 88. stav 5. Poslovnika, kvorum za rad Narodne skupštine u danu za glasanje postoji ako je na sednici Narodne skupštine prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika.Molim poslanike da ubace kartice u poslaničke jedinice.Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno u ovom trenutku 171 narodni poslanik, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika i da postoje uslovi za odlučivanje.Prelazimo

PRIRODEPodsećam vas da je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, a s obzirom na to da su svi podneti amandmani postali sastavni deo Predloga zakona Narodna skupština će saglasno članu 160. stav 3. Poslovnika odlučivati samo o Predlogu zakona u celini.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode u celini.Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.Zaustavljam glasanje: ukupno 173, za – 173.Konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode.Tačka

odlučivati samo o Predlogu zakona u celini.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o vodama, u celini.Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.Zaustavljam glasanje: ukupno 173, za – 171, nije glasalo - dvoje.Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o vodama.Pre nego što pređemo na odlučivanje o predlozima zakona iz tačaka od 3. do 7. dnevnog reda, podsećam vas da na osnovu člana 105. stav 3. tačke 4. i 6. Ustava Srbije Narodna skupština odlučuje o zakonima kojima se određuje javno zaduživanje, kao i zaključivanje i potraživanje međunarodnih ugovora većinom glasova svih narodnih poslanika.S obzirom na to da na navedene predloge zakona nisu podneti amandmani, saglasno članu 160. stav 3. Poslovnika, Narodna skupština će o ovim predlozima zakona glasati samo u celini.Imajući to u vidu, prelazimo na odlučivanje.Treća tačka dnevnog reda.Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu Projekat daljinskog grejanja u Kragujevcu između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj, u celini.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.Zaustavljam glasanje: ukupno 175, za – 175.Konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno usvojila Predlog zakona.Četvrta zakona.Četvrta tačka dnevnog reda.Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Odluke Mešovitog komiteta između država EFTA i Republike Srbije broj 1. iz 2021. godine o izmeni i dopuni Protokola B uz Sporazum o slobodnoj trgovini između država EFTA i Republike Srbije u vezi sa definicijom pojma „proizvodi sa poreklom“ i metodama administrativne saradnje, u celini.Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.Zaustavljam glasanje: ukupno 176, za – 176.Konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno usvojila Predlog zakona.Peta tačka dnevnog reda.Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Izmene Sporazuma o poljoprivrednim proizvodima između Republike Srbije i Islanda, u celini.Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.Zaustavljam glasanje: ukupno 176, za – 176.Konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno usvojila Predlog zakona.Šesta tačka dnevnog reda.Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Izmene Sporazuma o poljoprivrednim proizvodima između Republike Srbije i Švajcarske Konfederacije, u celini.Molim poslanike da pritisnu odgovarajući

tačka dnevnog reda.Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju izmena i dopuna 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. i 35. Carinske konvencije o međunarodnom prevozu robe na osnovu isprave za MDP

ukupno 176, za – 176.Konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno usvojila Predlog tačka dnevnog reda.Pošto je Narodna skupština obavila jedinstveni pretres, a pre prelaska na odlučivanje, podsećam vas da, prema članu 105. stav 2. tačka 15. Ustava Republike Srbije, Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika vrši izborne nadležnosti.Stavljam

nego što zaključim sednicu, dozvolite mi da vas još jednom podsetim da sam zakazao sledeću sednicu Deveto vanredno zasedanje za sredu 21. jul sa početkom u 10.00

saglasno članu 102. Poslovnika, zaključujem sednicu Osmog vanrednog zasedanja Narodne Skupštine u Dvanaestom sazivu.Hvala.